kolega Lovrinović, izvolite.

Prije nego što krenemo na glasovanje pozdravio bih u ime svih nas učenike i učenice XIII. Gimnazije iz Zagreba, dobro došli. Dakle, prvo glasujemo o Prijedlogu za iskazivanje povjerenja Viliju Berošu za obavljanje dužnosti ministra zdravstva. Javio se kolega Bernardić, izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora tražimo stanku kako bi još jednom ukazali na izbor dotičnog Vilija Beroša za ministra zdravstva RH, ali i ukazali na katastrofalno stanje u zdravstvenom sustavu. Svjedoci smo da je zdravstveni sustav pred potpunim kolapsom, da dugovi u zdravstvu prijete tome da bolnice budu opskrbljene lijekovima, da su liste čekanja u našim bolnicama na nikad većoj razini i da se uz sve to događa jedan snažan odljev medicinskih sestara i liječnika u inozemstvo koji nikad u hrvatskoj povijesti nije bio veći. Takvom stanju doprinio je ministar zdravstva koji je smijenjen, gospodin Kujundžić, koji je 14 ministar koji je smijenjen zbog sumnje u korupciju. Zamislite, 14 ministar ove Vlade koji je smijenjen zbog sumnje u korupciju. Njegov pomoćnik dotični gospodin, gospodin Beroš je bio zajedno sa njim u timu, dakle izbor gospodina Beroša u ovom konkretnom slučaju neće riješiti ništa zato jer je riječ o osobi koja je osoba od Kujundžićevog povjerenja, koja je zajedno s njime radila sve ove zadnje 3 godine i koja je zajedno s njime doprinijela da zdravstveni sustav danas bude pred potpunim kolapsom. Ne možete raditi istu stvar, na isti način i očekivati drugačiji rezultat. Zbog toga tražimo stanku kako bi dodatno upozorili zastupnike o čemu danas ovdje glasujemo.

Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih institucija. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite sjesti, nemate pravo govoriti. Kolega Reiner, izvolite. Kolega Lovrinović sjednite se. Izvolite. Ne, ne samo malo vezano uz što se javljate kolega? Povreda Poslovnika, izvolite, oprostite, izvolite kolega Grmoja. Poštovani predsjedniče morao sam reagirati, znači povreda Članka 238. iznošenje neistina, nije ovo 14 ministar koji odlazi zbog korupcije neki ministri su otišli iz ove Vlade jer nisu željeli pristati upravo na to da se ova Vlada ne bori protiv korupcije, da nema inzistiranja na transparentnosti, da se tolerira sukob interesa ministra Marića koji je odlazio na tajne sastanke s Ivicom Todorićem, dakle to su neistine i morao sam reagirati. Dobro, to je vaša, vaše pravo, vaša interpretacija smatram da nije bilo povrede Poslovnika. Izvolite kolega Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, ja tražim u ime Kluba HDZ-a također stanku vezano uz istu tematiku, ja neću reći dotičnog kolege Bernardića i ne namjeravam na taj način se obraćati nikome, a pogotovo ne kolegama ili potencijalnim ministrima, to je nipodaštavanje nekoga a priori. Zdravstvo

nisu nastali niti ove, niti prošle, niti prije 3.g., niti prije 5.g.. Iskreno rečeno, oni se vuku već, pa ja mirno mogu reć jedno 4 do 5 desetljeća. Zašto je tome tako? Recimo otvoreno, mi imamo zdravstvo koje je objektivno na puno većoj razini nego što nam je gospodarska snaga i to je tako i to je realnost, možemo mi naravno politizirati oko toga itd., ali uzevši u obzir kakav nam je BDP, nažalost mi imamo zdravstvo koje daleko to premašuje i sve se to ostvaruje takva kvaliteta na račun to činjenice da zdravstveni djelatnici imaju relativno niske plaće i to svi, i liječnici i medicinske sestre itd. i to je isto stvarnost i ne možemo od toga bježati i ne možemo s time politizirati. Što se tiče lista čekanja, u mnogim zemljama liste čekanja su daleko veće nego kod nas, u puno bogatijim zemljama …/Upadica: Hvala vam/…za one koji nisu hitni pacijenti …/Upadica: Hvala

oko glasovanja vezano za prijedlog izbora novog ministra zdravstva g. dr. Vilija Beroša i još jednom ukazali na teško stanje u hrvatskom zdravstvu. Naime dok, i sam premijer kaže da se, bivši, sad već bivši ministar nije mogao fokusirati i raditi da stvarno zdravstvo bude u funkciji pacijenta, da pacijent bude u centru pažnje, da ima dostupnu zdravstvenu zaštitu u svim dijelovima RH, da ima mogućnost se liječiti, na vrijeme obaviti dijagnostičke pretrage, a činjenica je da još uvijek taj problem nije riješen, da su redovi čekanja za preglede predugi, naravno da da dobro je što hitni slučajevi ne čekaju, ali isto tako svaki pacijent ima pravo na dijagnostičke pretrage, al nažalost to nije moguće, naravno bili su neki upućivani i u privatne klinike, pa je pitanje da li je to sve u skladu sa zakonom i da li je sve prema RH na vrijeme plaćeno. A ono što želimo također istaknuti da je problem da obiteljska medicina je zbog nedostatka liječnika, pogotovo u ruralnim područjima iz kojih ja dolazim, iz Slavonije, Baranje i Srijema i u drugim krajevima isto tako nedostupna jer nema liječnika, da nisu na vrijeme raspisivane natječaji za licence, licence, za specijalizacije i da se s tim kasni. Činjenica je da obiteljski liječnici, oni kojih nazivamo privatnici neće ili ne mogu dežurati vikendima i blagdanima i to nije riješeno. Činjenica da je veliki pritisak na objedinjene hitne bolničke prijeme u bolnicama, mi iz HSS-a predlažemo da se spoje hitne medicine i objedinjeni bolnički hitni prijem, smanjili bi se pritisak i na bolnice i omogućilo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu,

Zahvaljujem, tražim stanku u ime MOST-a kako bismo se konzultirali što dalje po pitanju zdravstva i da li uopće možemo podržati ovaj prijedlog zbog toga što, kao što vidimo danas priča ista zadnjih 30.g., dakle i desna i lijeva strana su imali mogućnost nešto učinit za zdravstvo i nisu učinili. Geneza novca koji se ne isplaćuje zdravstvenim djelatnicima je od Rajka Ostojića koji je prvi potpisao takav kolektivni ugovor, pa Mirando Mrsić koji je izmijenio zakon da liječnici ne mogu biti pregovarači, pa nakon toga ovaj ministar koji nije učinio ništa nego je pokušao utjecati na sudbenu vlast. Mi smo na pola mandata iznijeli jasne razloge, dva puta je MOST išao u opoziv, na pola mandata smo rekli koji su razlozi zašto ministar više ne može obnašati dužnost jer nije proveo

problema koje ima sa imovinskom karticom, a ne zbog nečinjenja u zdravstvu i zbog toga je upitno što slijedeći ministar uopće u ovom kratkom vremenu može, vremena je bilo na pola mandata, sad se pitamo što se može do kraja mandata učinit, samo ono što bude htio premijer, a to će bit ono što je mogao učinit i prije 2.g. izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Tako je, također i ja tražim stanku zbog konzultacija o ovoj točki dnevnog reda. Ovdje bi istaknuo da razlog odlaska ministra Kujundžića nije imovinska kartica jer je očito da nitko u Vladi ne zna popuniti imovinsku karticu na odgovarajući način, nego ovdje je očito razlog neki drugi, a razlog je, znači da u ovom trenutku ministar Kujundžić više ne odgovora zbog nekih razloga Andreju Plenkoviću, on je njega iskoristio kad mu je on trebao, kad je trebao glasovat za Istanbulsku i na Vladi, on je dignuo ruku, a sad mu očito više ne treba, dakle on se lako odrekao svog čovjeka, čovjeka koji je njemu bio odan iako je to njemu navodno bilo teško dignuti ruku za taj sporan dokument. A još jedan dokaz za ovu moju tvrdnju je i to što je ministrica Divjak preživjela, preživjela je usprkos tome što javnost zna da je ona kriva i odgovorna za 6,5 milijuna kuna u njezinom resoru, gdje je njezinim nemarom odnosno nebrigom i neradom RH oštećena za 6,5 milijuna kuna i o tome nitko ne govori. Međutim, ona je ostala jer se radi o Hrvatsko-srpsko- trgovačkoj koaliciji gdje HNS ima svoje ruke koje su iznimno bitne Andreju Plenkoviću, pa bez obzira što ministrica Divjak napravila ona će tu biti i dalje, svi ostali ministre strepite kad ćete pasti u nemilost Andreja Plenkovića i kad će vas se on riješiti bez obzira što ste mu bili lojalni i po pitanju znači Istambulske konvencije i po pitanju bilo kojega zakona. Dakle, svi vi koji ćete i danas glasovati za ministra Andreja Plenkovića, dobro razmislite hoće li on na isti takav način i sutra stati iza vas jer se olako odrekao i ministra Kujundžića. Da se razumijemo, karticu je morao popuniti na odgovarajući način pa će se sutra na jednako lagan način vjerojatno i odreći vas. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Čuraj, vi ste tražili povredu Poslovnika ili se javljate za stanku? Poslovnik, dobro. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Da, zahvaljujem predsjedniče, povrijeđeni su čl. 232. i 238. Kolega Zekanović nije govorio o temi dnevnog reda za koji je tražio stanku i pritom još vrijeđa i zdravu pamet, a ja bih ga samo podsjetio, do sada je on najveći branitelj

kolega, ja sam protiv svim ministara u Vladi Andreja Plenkovića, tako sam bio i protiv ministra Kujundžića, tako sam bio i jesam protiv ministrice Divjak, dakle bez razlike jer sam protiv politike generalne koju provodi Andrej Plenković. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro, kolega Zekanović i vi dobro znadete da ovo nije bila povreda Poslovnika već neki oblik replike. Idemo još na zahtjev za stanku, kolega Glavašević, izvolite. Hvala g. predsjedniče Sabora. Evo, u ime našega kluba, tražimo stanku kako bismo se još jednom konzultirali o tome zašto ćemo glasati protiv ovoga vašeg kandidata za ministra zdravlja, u tom vremenu, g. Bero još može iskoristiti priliku da još jednom prođe svoju imovinsku karticu da vidi je li ispravno popunjena. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odobrava se i ta stanka, javlja li se još netko? Ako ne, nastavljamo u 12 sati i 30 minuta. Molim vas da budete tu.

Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, ja vas molim da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli pristupiti glasovanju. Dakle, na redu je Prijedlog za iskazivanje povjerenja Viliju Berošu za obavljanje dužnosti ministra zdravstva. Predlagatelj je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH. U skladu s čl. 119. Poslovnika HS-a rasprava je provedena. Na sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, sukladno čl. 119. st. 2., st. 10. Poslovnika, o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici. Naglašavam da čl. 252. Poslovnika se određuje da je za iskazivanje povjerenja članovima Vlade potrebna natpolovična većina svih zastupnika, dakle 76 zastupnika. Sada dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Viliju Berošu za obavljanje dužnosti ministra zdravstva. Molim glasujmo Utvrđujem da je sa 81 glasom za, 1 suzdržanim i 43 glasa protiv iskazano povjerenje Viliju Berošu za obavljanje dužnosti ministra zdravstva. Dame i gospodo, iskazivanjem povjerenja stekli su se uvjeti za davanje prisege nogom ministra u Vladi RH, sukladno čl. 120. Poslovnika HS-a i čl. 5 Zakona o Vladi RH. Prisega se Prisega se daje na način da predsjednik izgovara tekst prisege i nakon toga proziva člana Vlade koji daje prisegu tako što ustaje i izgovara „prisežem“. Tekst prisege glasi: Prisežem da ću dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak te se zalagati za svekoliki napredak Republike Hrvatske. Molim g. Vilija Beroša da prisegne. (HDZ)** Hvala vam lijepa. /Pljesak./ hvala vam lijepa. Ministre, čestitam i želim vam puno uspjeha u vašem radu.